Zahvaljujem se predsedniče.Uvaženi ministre, gospodine Vulin, gospodine Kataniću, kolege poslanici, građani Srbije

sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, gde zajedno sa kolegama i sa našim predsednikom Srbije radimo na tome da se obezbede što bolji uslovi života i ovde u centralnoj Srbiji i u Beogradu a i u svim delovima Srbije.Evo danas govorimo,

poljoprivredi, o problemima u poljoprivredi, ja ću sve to podržati zato što je to stvarno evidentno.Velika stvar za sve nas koji smo ovde je da znamo, a znamo da je poljoprivreda bila nosilac razvoja naše zemlje Srbije sada i ranije, da je seljak branio i hranio zemlju, ali s druge strane mi moramo staviti veću pažnju konkretno vezano, i ovde u Skupštini a i Vlada, vezano za pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima. Nije isto raditi poljoprivredu u Novom Sadu, Vojvodini, centralnoj Srbiji, nije isto raditi poljoprivredu na jugoistoku Srbije.Veliki problem jeste staračka populacija ljudi, veliki problem jeste i to što veliki broj naših sugrađana, prijatelja ide iz tih naših malih sredina u veće centre, ali s druge strane poljoprivreda je naša šansa.Mi koji smo ovde sada tu znamo da imamo veliki broj, odnosno nekoliko kuća jakih proizvođača koje prave tu semensku robu za pšenicu za kukuruz za sve te žitarice. To je Institut NS seme, Institut Zemun Polje, za njih znamo, a ima ih još. Ti njihovi proizvodi su prisutni u svim delovima sveta i u Rusiji i u Brazilu i u Danskoj, svuda ih ima.Mi smo ovde sada otvorili tržište gde polako ali sigurno ti naši instituti imaju manji prolaz ovde kod nas od nekih stranih kuća. Verovatno što ti strani proizvođači koji dostavljaju nama tu tu semensku robu verovatno da daju veći procenat za nekog ko to plasira.Mislim da je uvek bila za nas jedina i prava stvar bolje proizvesti nego uvesti, o čemu je govorio Rističević i ja o tome govorim. Mi moramo sačuvati ono što je naše, ono što vredi i što je dobro u bilo kom delu sveta.Ta naša pšenica, taj naš kukuruz je nešto veoma kvalitetno, ta naša semenska roba koja je prisutna svuda je veoma kvalitetna i mi se moramo zalagati da ovde u Srbiji normalno da se prate trendovi razvoja kvaliteta i svega ostalog, ali to naši instituti mogu da rade i to naši instituti moraju da rade. Njima moramo dati što veću podršku da se oni razvijaju, bolju tu semensku robu, da se prate stvari na tržištu i normalno, ja ću kao poslanik podržati predlog ovog sporazuma zato što je to kvalitetno, zato što je to dobro, zato što je to neophodno.Inače, jedna od bitnijih stvari, osim te pšenice, odnosno kukuruza, pšenice, tih žitarica jeste da bi se zasejalo moramo da pripremimo našu zemlju. Da bi se ta naša zemlja pripremila potrebna je dobra cena za dizel gorivo.Mogu samo da kažem da naši poljoprivredni proizvođači koji se bave poljoprivredom, primer da imamo na svaki dizel goriva koji kod nas ima dosta visoku cenu ima PDV 20% i ima akciza 50,90 dinara, to je akciza i PDV, to ukupno iznosi 90,90 dinara od ukupne cene goriva. Ako bi trebali da obradimo jedan hektar, tu bi bilo potrebno 60 litara dizel griva. Za to sve, a obrađeno je preko 2,5 miliona hektara, obrađuje se, za to sve potrebno je blizu milijarde i trista miliona dinara. Toliko je potrebno da se odvoji za naše poljoprivredne proizvođače, da odvoje za taj rad.Mislim da je bilo dobro da se nađe načina da ne idemo mnogo daleko. Danska, Holandija, to su zemlje koje imaju mnogo razvijenu poljoprivredu, da mi to vidimo kako rade naše komšije ovde u blizini nas. To su komšije Hrvati koji imaju plavi dizel koji je 70,90 dinar, taj plavi dizel, on je za te poljoprivredne proizvođače veoma dobra cena. Mogu da koriste 120 litara da obrađuju svoju površinu i to je velika podrška poljoprivredi. Mi na tome moramo obezbediti što bolje uslove, da se obezbedi jeftiniji dizel za naše poljoprivredne proizvođače, a normalno i ta cena dizela da bude mnogo manja za ona područja koja su nerazvijena, brdsko-planinska područja gde je mnogo teže da se radi poljoprivredna proizvodnja.Ja mislim da je potrebno na tome da radimo, uz dobru i kvalitetnu semensku robu, uz sve ono što govorimo, dobro bi bilo i potrebno bi bilo da se obezbedi oslobađanje tzv. kod naš komšija Hrvata, taj „plavi dizel“, da bude jeftiniji, da ti naši poljoprivredni proizvođači mogu lakše i da bude jeftinije održavanje i rad na poljoprivredi.Ujedno, gospodine ministre, za vas mogu da kažem sve pohvale, jer sva ministarstva gde ste bili ranije, svi korisnici su zadovoljni i kada ste bili ministar rada i socijalne politike, kada ste sada bili ministar vojske i očekuje se da ćete u policiji imati još bolje rezultate, ne samo vezano za naknade zarada, već da se suzbije ovaj kriminal i korupcija koji se

Ispada da sam ljubomoran.Prema tome, slobodno nastavite. **Milija Miletić** I vi ste bili odličan ministar policije i za vas dobro govore, da ne bude zamerke.Da kažem samo jednu od stvari koja je vrlo bitna. Kod nas tamo u našim seoskim područjima, u rudnim područjima, da li je to Svrljig, da li su to okolne opštine, Prijepolje, Tutin, Sjenica, da li je bilo koji deo Srbije, dolaze ljudi koji nešto nude tim našim poljoprivrednim proizvođačima. To su mahom ljudi koji varaju te naše ljude, a ti naši poljoprivredni proizvođači, seljaci, to su mahom stari ljudi.Evo, bilo je pre nekoliko dana, bilo je u Svrljigu, obilazili su nekoliko sela, predstavljaju se kao doktori i prodaju tamo neke proizvode za medicinu, a u suštini ti ljudi naši seljaci imaju male penzije, oni potpišu nešto, posle to ne mogu da otplate naredne dve ili tri godine.Na tome moramo da radimo, moramo da obezbedimo slobodnije ponašanje tih naših poljoprivrednih proizvođača zato što na svakom mestu pokušavaju da ih varaju, da ih kradu, a na tome mora da radi, da ih štiti policija.Hvala još jednom. Ne zamerite, gospodine Dačiću, i za vas mogu da kažem pošto je i moj otac bio policajac, vi ste bili dobar ministar unutrašnjih poslova. Sad bi bilo glupo da vas prekinem kada ste mene hvalili, mislim stvarno. Šalim se malo, nego zato što ste imali šest minuta i jednu sekundu po ovom rasporedu ovde, a govorili ste osam minuta, ali nije problem naravno.Idemo dalje. Samo želim pre sledećeg govornika da kažem da ukoliko bude potrebe, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.

bez obzira na to što je komunistička Jugoslavija imala mnogo štetnih posledica po srpski narod, kod mene u Šumadiji kažu – krivo sedi, a pravo besedi. Imalo je nekih stvari koje danas možemo da baštinimo i da podržavamo i u tom smislu ovaj sporazum između države Palestine i Republike Srbije je dobar i on je na tragu onoga što smo mi pre 40 i više godina uspeli da dobijemo u tim decenijama, razvijajući jednu pametnu i pravednu politiku prijateljstva sa palestinskim narodom i sa arapskim narodima.Ovaj Sporazum može da se pohvali, međutim, kada pogledate trenutak kada je bio zaključen videćete da je to bilo početkom 2020. godine, onda se desio jedan događaj koji je učinio sve suprotno od onoga što je bila naša dotadašnja politika koja je pokušavala da nađe meru, a to je Vašingtonski sporazum. U Vašingtonskom sporazumu mi smo došli u priliku da napravimo nešto što je povredilo i palestinski narod i našu poziciju. Palestina je država koja nije priznala albansku NATO državu na Kosovu, a mi smo Vašingtonskim sporazumom kršeći međunarodne konvencije, Rezoluciju UN, odlučili da svoju ambasadu iz Tel Aviva premestimo u Jerusalim.Ajde što smo njih povredili, ali uradili smo loše stvari i za svoj nacionalni interes. Učinili smo sebi da smo vezali ruke vezano za kampanju otpriznavanja, pa je uvaženi predsednik Skupštine koji je zbog ovih mojih antikomunističkih stavova upravo izašao, umesto da se bavi kampanjom kao ministar spoljnih poslova koji je uspešno radio, a to je kampanja za otpriznavanje lažne države na Kosovu i Metohiji koja je nametnuta našem narodu, danas predsednik ovog doma, koji vrlo unisono priča. Pored tih stvari, na neki način smo oprostili Izraelu što je priznao drugu albansku državu na Balkanu.Znači, taj Vašingtonski sporazum je sve uradio suprotno od ovih suverenih sporazuma koje mi danas podržavamo u vezi sa državom Palestinom. Kao da u našoj vlasti, tj. vašoj vlasti SNS i pratećih stranaka pratećih stranaka imaju toliko različitih lica da imamo one koji se bore za suverenu politiku, za što više samostalnosti i nezavisnosti Srbije, ali onda u trenutku iskoči neko drugo lice u kome se odjednom umesto da budemo jedan vojno neutralan suveren narod na Balkanu

ta vrsta nedoslednosti je nešto što baca senku na politiku ove Vlade, na politiku kontinuiteta SNS i koliko god mi koji nastupamo sa suverenističkih pozicija nekada poželimo da vas podržimo, već u sledećem koraku uradite nešto zbog čega vas ne možemo podržati.Ovih nada vi često pričate o tome i članovi SNS i analitičari vama bliski, o tome da ova korupcija i kriminal imaju veze sa stranim faktorom. Svi dobro znamo da taj strani faktor nije ni u Moskvi ni u Pekingu. Znamo da je tamo gde smo odlučili da pregovaramo o KiM, a to je u Briselu, znamo da je tamo gde su nas povukli čeličnom rukom i odveli da potpišemo Vašingtonski sporazum, a to je u Vašingtonu.Ako

mnogih ljudi koji su glasali za vas iskoristite i da im ne dozvolite da vas obaraju na unutrašnjoj korupcije i kriminalu koji se dešava u vašim redovima, po pričanju vaših partijskih kolega, već da probate da pokrenete jedan ozbiljan referendum gde bi narod imao priliku da se izjasni, da pregovori oko KiM moraju da se vode uz prisustvo još dve članice Saveta bezbednosti, a to su Rusija i Kina.Potpuno je ne je ne dostojanstveno da mi sedimo u Briselu i pregovaramo sa EU, a da uvek tu negde visoki komesar američki sedi i odlučuje o tome šta će biti sa našim pregovorima. Zato smo došli do Briselskog sporazuma, zato smo u tom Briselskom sporazumu prekršili sva pravila suverenog pregovaranja, a to je da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Mi sve ispunjavamo iz Briselskog sporazuma, a oni ništa. Znači, vreme je da SNS uradi nešto za srpski narod, a ne samo za sebe. Tako ćete se najbolje braniti od korupcije i kriminala i od onih koji hoće da vas ruše na korupciji i kriminalu. Hvala. Kada je počelo pregovaranje, kada su počeli razgovori, što je možda bolja reč, u Briselu sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u prištini i predstavnicima Vlade Republike Srbije, pred nas su se stavljali gotovi papiri.Nije bilo potrebe da se raspravlja o tome, nego se dođe, donese i kaže – ovo su potpisali ovi pre vas, na vama je da to sprovedete. Ukinite tablice srpske, nemoj da izdajete više lična dokumenta Srbima, nema više subvencija, nema više plata, nema finansiranja života na Kosovu, to je sve dogovoreno, na vama je da to tamo sprovedete.Onda je predsednik Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za pregovore u trenutku kada su svi koji su tada bili i politički snažniji od njega gledali kako da se izvuku od toga, kako da ne budu baš u tome. Predsednik Vučić je preuzeo odgovornost na sebe. I sada, evo 2021. godine, ono što znamo sigurno je da predstavnici Prištine čini apsolutno sve da do pregovora i razgovora nikada više ne dođe. Da li mislite da bi to radili da ih to primiče nezavisnosti?

i Priština je tražila samo da Srbi dođu i bila apsolutno spremna da sedne za sto kad god se kaže, sada beži od razgovora i neće da razgovara ni o čemu. Čine sve da do razgovora ne dođe zato što im je nezavisnost dalja nego što im je bila 2012. godine. Od 2012. godine,

koliko je godina već prošlo, a svake godine je Kosovo bilo priznato već. Već je bilo priznato, gotovo, rešeno. To se podrazumeva. Zato su na vlasti, evo 2021. godina je sada, Kosovo ne da neće biti priznato, nego je u slabijoj političkoj poziciji kada je međunarodna politika u pitanju nego što je bila.Vašingtonski sporazum, naravno da je kao i svaki sporazum, kao Rezolucija 1244, ima dobrih i loših strana za naš narod i našu zemlju i nikada ne možete da dobijete sporazum osim ako niste sila pobednica koja je upravo umarširala pešadijom i tenkovima u poraženu prestonicu, ne možete da dobijete sve što hoćete. Bezuslovna kapitulacija postoji samo u takvim ratovima i takvim sukobima. Ne možete da dobijete sve što poželite, jednostavno nije tako, ali možete da se izborite za svašta, za puno stvari.Aleksandar Vučić je pokazao da je jedini slobodan lider na Balkanu, nema drugog.

znate njegov odnos prema izmeštanju ambasade, pa Izraelu je striktno vezan i to je tada rečeno, sa odnosom Izraela i prema lažnoj državnosti Kosova i prema Republici Srbiji, a priznaćete da je Aleksandar Vučić pokazao jednu šahovsku veštinu. Priština je ta koja se obradovala i smatrala da je jako važno to što će Izrael reći ili uraditi, obavezala se takođe na određene korake prema Izraelu. Posle toga, čitav islamski i arapski svet se naljuti na Prištinu, ne na Srbiju.Po prvi put ste čuli Erdogana koji izađe i kaže – Kosovo je izdalo Tursku.

E to se zove diplomatija. To se zove predviđanje poteza. To se zove biti državnik.Najlakše je reći – ne, tačka. Zatvorite agendu, izađete napolje i kažete – rekao sam ne, ja sam sjajan, a onda ja sam sjajan, a onda se nebo sruši na vaš narod.Najlakše je reći ne, a najteže je raditi ovo što predsednik Vučić radi – igrati tu filigransku igru, zastupati zemlju koja nije nuklearna velesila da može da bude „Mister njet“, koja nije po broju svojih stanovnika, pripadnika vojske i ekonomskoj snazi ravna Kini pa da kaže – ne dolazi u obzir, ništa što vi predlažete neću.On je predsednik zemlje i mogu da kažem predsednik svih Srba, jer uvek vodi računa o tome, šta šta god, kakvu god odluku da donese, vodi računa kako se to odnosi na sve Srbe bez obzira gde oni živeli.Dakle, on je predsednik takve zemlje i takvog naroda koja nema snagu da se suprotstavi čitavom svetu ma koliko nepravedni bili pritisci koji na nas dolaze, ali ima mudrosti, hrabrosti, dostojanstvo da se bori za našu zemlju i da je nekada u toj igri i toj borbi velikih sila provuče kroz iglene uši, ali je sačuva.Od 2012. godine do danas ja stalno slušam kako je Kosovo priznato, kako je suvereno i kako je predato. To više ni u Prištini ne govore. To češće čujem u srpskoj politici, nego u Prištini. U Prištini ne pričaju više o tome. Govore, kao što ste mogli da čitate od njihovih analitičara, do njihovih političara, pa i onih u Vašingtonu koji kažu – Vučić nikad neće priznati Kosovo. Oni to govore sa besom, oni to govore sa gnevom, ali su u pravu. Aleksandar Vučić nikad neće priznati lažnu državu Kosovo. Nikad.Srpska Nikad.Srpska napredna stranka je često radila, mnogo češće nego druge političke partije koje su imale mogućnost takve vlasti, protiv svojih dnevno političkih interesa ulažući u svoj narod i znajući zašto gubi političke poene kada je potrebno podržati svoj narod i preuzeti na sebe odgovornost nekada za teške odluke, skoro nikad popularne odluke.Predsednik SNS i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, posle Briselskog sporazuma prvo što je uradio otišao je u Kosovsku Mitrovicu, u Severnu Mitrovicu i sazvao sve odbornike, srpske odbornike da ih pogleda u oči i da priča sa njima. Ni jednu odluku koju je doneo nije doneo bez konsultacije sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda na prostoru KiM i ni jednu odluku nije doneo, a da nije posle njenog donošenja otišao na prostor KiM i razgovarao sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda.

Svaki put lista koju potpiše Aleksandar Vučić, imenom i prezimenom, osvoji ne većinu, nego apsolutnu većinu,

da ne znaju kako žive, da ne znaju zašto žive, da ne znaju ko je na njihovoj strani, da ne znaju ko ih je prodao, a ko ih ne prodaje nipošto? Nemojmo da potcenjujemo te ljude. ljude. Nemojmo da mislimo da smo mi najpametniji. Nemojmo da mislimo da vi i ja znamo bolje kako se živi u Gračanici i Mitrovici od onih koji žive u Gračanici i Mitrovici.

Mi smo bolji Srbi od njih? Nismo.Svi Srbi su dobri Srbi i kako god da glasaju i kako god da razmišljaju oni su dobri Srbi i zaslužuju i pažnju i poštovanje. Politika Aleksandra Vučića je politika koja je sačuvala srpsku državu na prostoru KiM uprkos velikim silama, a ne zato što su velike sile, bilo koje, želeli da mi budemo tamo gde jesmo.Od 2012. godine. gledao sam uplašene Srbe kojima su govorili – napustiće vas Vučić, izdala vas Srbija, ukinuće vam plate, ukinuće vam penzije, ukinuće vam školski sistem, ukinuće vam zdravstveni sistem, ukinuće vam sve ono što Srbija, kao kao što vidite, daje do dana današnjeg i bori se krvavo da daje. Suština života na prostoru KiM jeste u podršci i neprekidnom saglasju i komunikaciji sa Vladom Srbije.Bez pomoći Vlade Republike Srbije nema života na prostoru KiM. Ovde je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, jel dajemo subvencije našim poljoprivrednim proizvođačima na KiM? Jel dajemo često ni ne pitajući baš za sve ono i ne tražeći sve ono što tražimo od poljoprivrednika u centralnoj Srbiji? Koliko smo kupili traktora, koliko smo poklonili motokultivatora, koliko semena se da, koliko svega i treba i još više treba da ide, ali to vam je samo dokaz da je naša politika dosledna i da je naša politika, politika očuvanja Srbije i očuvanja srpskog naroda gde god on da živi, pa i na prostoru KiM.Najlakše je reći ne. Najlakše je ustati i otići. Tako se radilo pre nego što su proglasili lažnu državu Kosovo u Prištini. Samo smo se okrenuli i rekli – to za nas ne postoji, a život je tekao dalje.Da nije politike Aleksandra Vučića i da nije te njegove lične hrabrosti da uvek, ma koliko bilo teško, nekad nepopularno, uvek bude u komunikaciji i ličnoj komunikaciji sa Srbima koji žive na prostoru KiM, mi ne bismo danas mogli za sebe da kažemo da se i dalje borimo. Da je ostala politika – za mene to ne postoji, mi danas ne bi imali šta da branima na prostoru KiM.Rezolucija KiM.Rezolucija 1244, za koju se držimo grčevito i treba da se držimo grčevito i stalno je pominjemo i stalno tražimo njeno poštovanje, je rezolucija koja od nas traži da nas nema na prostoru KiM. U nekim stvarima nas zadržava, u nekim stvarima nas gura sa prostora KiM. Ali, politika koju vodi Aleksandar Vučić je politika koja nam je sačuvala KiM i Srbe na KiM. Za tu politiku ima smisla boriti se i vredi se boriti. Hvala vam. Zahvaljujem se ministru.Poštovani narodni poslanici, samo da vas podsetim, nipodaštavanja značaja teme o kojoj se govorilo, da trenutno vodimo zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju konvencije o trgovini žitaricama iz 1995. godine i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine u oblasti bezbedonosne bezbedonosne saradnje, pa da se ne udaljavamo preterano od dnevnog reda.Da vas obavestim o prestanku mandata narodnog poslanika.Primili ste ostavku narodnog poslanika Žarka Mićina na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stavovi 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i stavovima 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Žarku Mićinu danom podnošenja ostavke.Moram ovako lično da naglasim, pošto je Žarko Mićin bio dugi niz godina naš kolega, da mu želimo mnogo uspeha na trenutnoj funkciji na kojoj se nalazi.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Nastavljamo.Reč ima, po listi prijavljenih, narodni poslanik Aleksandar Mirković.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, saradnici, uvažene koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, uz dužno poštovanje smatram da svaka reč koja se izgovori u ovom plenumu i svaka rečenica koju neko od narodnih poslanika izgovori u ovom plenumu zaslužuje da se o njoj makar prodiskutuje ili da se razmeni ili sučelje mišljenja, jer ovaj parlament tome i služi, makar ja to tako vidim i doživljavam.Smatram da u proteklom periodu nismo imali neke oštre tonove i niko od kolega poslanika se preterano nije obazirao na to da li smo se malo ili malo više udaljili od teme o kojoj danas raspravljamo i diskutujemo. Smatram da to samo pokazuje širinu demokratije koja se nalazi u ovom parlamentu. Na kraju krajeva, sve nas ovde su birali građani Srbije i mi predstavljamo ne samo njih, već i one građane koji nisu izašli na izbore ili su možda glasali za neku drugu opciju.U skladu sa tim, moja je obaveza kao nekog ko pripada SNS i poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić – Za našu decu, ne mogu da ostanem nem i mislim da bi bilo u najmanju ruku nepošteno, nekorektno prema mojoj stranci i funkciji koju obavljam, da se ne osvrnem na sve one optužbe i neistine koje su iznete na račun i SNS i predsednika Aleksandra Vučića. Mislim da je gospodin Vulin odgovorio taksativno na sve što je rečeno, ali dozvolite i meni da iskoristim to svoje pravo da prokomentarišem sve ovde što je rečeno.Mislim da nije dobro da jeftinim politikanstvom ili nekakvim patriotizmom koji samo ispoljavamo ovde u plenumu, ili iz beogradskih kafića, pokušavamo da degradiramo sve ono što država radi za naš narod koji živi na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, mislim da je neprikladno, u najmanju ruku, takve oštre tonove i ozbiljne optužbe upućivati na račun da li Brisela, ili Izraela, u trenutku kada naša zemlja ima najveći ugled u svetu u poslednjih nekoliko decenija i kada zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, pre svega, Srbija razvija prijateljske odnose jednako i sa istokom i sa zapadom, i sa zemljama iz Afrike, Azije, odakle god nam dolaze predstavnici tih zemalja, strani zvaničnici, Srbija uvek pruža ruku prijateljstva i pokušava da za sebe i svoje građane iz svakog tog prijateljstva izvuče maksimalnu korist za našu zemlju.Tako da, mislim da nije dobro da iz ovog doma šaljemo takve oštre poruke Izraelu, jer Srbija i sa Izraelom i sa svakom drugom zemljom uvek će insistirati da ima dobre odnose i da iz tih odnosa se desi neka saradnja koja će biti od opšte koristi i od opšteg interesa za našu zemlju, pre svega za naše građane.Što se tiče korupcije, posebno korupcije u našim redovima, koja je ovde pomenuta, za razliku od nas, svako na bilo kojoj funkciji da se nalazi, a da ima bilo kakve dodirne tačke sa korupcijom, biće sankcionisan. U prethodnom periodu su se dešavali postupci koji su jasno pokazali da članska karta SNS nikoga ne štiti, a pogotovo ga ne štiti pred zakonom. To je ogromna razlika između nas i onih koji ljudi koji su vodili zemlju do 2012/13. godine, ili nekih ljudi koji se danas izdaju i predstavljaju kao neka alternativa ili tobože kao neka nova lica koja žele da vode Srbiju.Za Srpsku naprednu stranku nema zaštićenih i svako ko je počinio bilo kakvo krivično delo mora biti sankcionisan. To je jasna politika i Vlade Srbije, ali pre svega i predsednika Aleksandra Vučića, koji je više puta takvu poruku poslao i to ponovio. Osim te poruke, mnogo je bitnije ono što se na terenu dešava, ako ćemo tako to nazvati, i činjenica da je mnogo funkcionera SNS sankcionisano. Da li možete sprečiti to u svakom trenutku i na svakom mestu? Složićete se da je nemoguće. Ali, ono što možete, jeste da se borite protiv takvih ljudi i da odvojite žito i kukolj na taj način. Apsolutno sam za to i svako ko se ogrešio o zakon mora da odgovara.Što se tiče rečenice koja je meni najviše zaparala uši i mene najviše zabolela, jeste da Aleksandar Vučić i SNS moraju više da rade za Srbiju, sprski narod, a manje za svoj lični interes. Ovo kada sluša neko ko nema ni veze sa politikom, eto, proprati možda vesti ili pročita novine, ili se negde uz put informiše, zna da je ovo neviđena neistina i da je izgovorena krajnje zlonamerno, da se zloupotrebi ova pažnja koju daje uživo prenos sednica Skupštine Srbije.Neću da polemišem ni sa kim ovde na temu političkog mišljenja i ideologije koju zastupa. Uvek se trudim da raspolažem samo argumentima i činjenicama. Da predsednik Aleksandar Vučić i SNS zajedno sa Vladom Srbije čine sve i za Srbiju i za srpski narod, za ljude koji žive u našoj zemlji, pokazuju podaci da smo do 2012. godine bili na rubu egzistencije, na ivici provalije, da smo bili pred bankrotom, da nismo znali odakle ćemo isplatiti ni plate ni penzije, da se stalno pretilo time kako ćemo jedva dočekati sutra i šta će to prekosutra da nam donese, da smo penzije i plate isplaćivali iz kredita, da smo dovedeni na rub jedne zemlje koja u 21. veku mora da razmišlja da li će porodica sutra imati koricu hleba da pojede.Da ovo sve što ja pričam nije čista demagogija i nije neistina kojom se koriste mnogi, nažalost, govore podaci da smo nezaposlenost u tom periodu imali čak na nivou od 23%, a danas je nezaposlenost ispod 10%. 2012. prosečna zarada je bila negde oko 360 evra, a današnja prosečna plata je 562 evra. Direktne strane investicije su bile negde oko 700 miliona, što je danas preko tri milijarde.

Pored toga, izgradnja autoputeva, bolnica, škola, domova zdravlja, kliničkih centara, jasno pokazuju koliko je vlast SNS predvođena Aleksandrom Vučićem i Vladom Srbije uradila za Srbiju, za našu zemlju, za svakog njenog građanina, gde god on živeo, koje god veroispovesti bio ili kako god sebe doživljavao. To je jedina istina.Tako da, takve optužbe paušalne, da mora više da se radi za srpski narod i za Srbiju, ne stoje. Uvek na takve optužbe odgovorićemo vam istinom, jer nikada se više nije radilo za Srbiju i nikada se više nije radilo za njene građane.Oko Kosova i Metohije i patriotizma iz Beograda izraženog samo u pojedinim diskusijama, mislim da je najbolje stvari rekao gospodin Aleksandar Vulin. Neću se nadovezati, ali kao neko ko je čest gost kod prijatelja na Kosovu i Metohiji, samo ću vam preneti ono što oni misle i što govore. Niko se nikada za njih tako grčevito nije borio, za svaki posao, za svaku investiciju i bolje sutra tih ljudi, do Aleksandra Vučića. Svaki izbori, kao što je rekao gospodin Vulin, jasno vam pokazuju da ti ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji najbolje znaju ko za njih brine, ko se za njih bori i u čijem je najvećem interesu da se očuva njihov život i njihova bezbednost. Tako da, nadam se da ćemo u narednom periodu imati više konstruktivnijih a mnogo manje demagogije i iznošenja neistina.Što se tiče ova dva sporazuma i nečega što je tema dnevnog reda danas, mislim da je pre svega gospodin Rističević u svom uvodnom izlaganju i kao ovlašćeni predstavnik rekao sve. Smatram da bilo kakvo pridruživanje svetskim organizacijama koje broje više od 56 zemalja je jako dobro za našu poljoprivredu. Pomaci koje vidimo u svakom smislu su jasan pokazatelj da investicija u poljoprivredu je dobra investicija, ali ono što posebno raduje i mene kao mladog čoveka jeste činjenica da se sve više mladih ljudi odlučuje da se bavi poljoprivredom, da učestvuje u tome i podsticaji koje vi kao Ministarstvo poljoprivrede dajete, subvencije su se pokazale kao prava stvar. To je nešto na čemu morate da nastavite da radite i dalje i mislim da to gospodin Nedimović jako dobro prepoznaje. Sve ono Sve ono što se uloži u poljoprivredu na taj način višestruko će se vratiti i zato je i ovaj sporazum jako dobar i drago mi je što sam u prilici da o njemu diskutujem, ali pre svega da za tako nešto glasam.Međutim, gospodine ministre Vulin, koliko ste često ovde vi i gospodin Siniša Mali, vi možete i da dobijete ove personalizovane kartice za ove naše baze, jer na taj način pokazujete da bezbednost naše zemlje, kao i ekonomija, su ključne stvari na kojima se bazira politika Vlade Srbije.Ovaj sporazum dolazi u trenutku koji je jako bitan za našu zemlju, kada se ispunjava ono obećanje predsednika Aleksandra Vučića da ćemo se obračunati sa organizovanim kriminalom. Mislim da u vašoj poslednjoj rečenici od danas svaki adut koji možemo da iskoristimo u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije ili bilo kakvog vida kriminala u našoj zemlji je dobrodošao i neophodan nam je. Nadam se da ćemo i sa drugim zemljama nastaviti da razvijamo ovakve odnose i da potpisujemo ovakve sporazume.Međutim, gospodine ministre, ja želim samo da vaše prisustvo iskoristim i da prodiskutujemo o tome što se dešava ovih dana a tiče se bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića i svega onoga što danima izlazi kao nešto novo, neka nova informacija kako se istraga odvija dalje.U prethodnom periodu više puta sam vas pitao i vi ste mi odgovarali, hvala vam na tome, na umešanost Čabe Dera, koji je u međuvremenu osuđen na doživotnu robiju, na doživotnu zatvorsku kaznu, a on je sam priznao da je od više od dva klana dobio ponudu da izvrši ubistvo predsednika Aleksandra Vučića. Ako se uzme u obzir da su u poslednjoj velikoj akciji policije razbijanja ovog klana pronađena dva snajpera, nameće se pitanje kakva je tu povezanost?Ono što mene posebno zabrinjava jeste i činjenica da u ovoj borbi protiv mafije, koja je opasna po svakog građanina naše zemlje, mafija ne deli pripadnike na ovu ili onu stranu, već jedino brine o ličnom interesu, mene zanima samo šta ćemo još to čuti i zašto je izostala podrška dela opozicije koja pretenduje na vlast, makar i deklarativna? Mi još uvek nismo čuli da država radi dobar posao, nismo čuli ni da pripadnici MUP-a rade dobar posao,

poštovani ministre, a pritisnut sam, ne mogu taj termin upotrebiti, pitan sam samo ovo da prenesem u plenumu, u nedelju uveče sam dobio informaciju od devojke koja je odrasla sa mnom, koja je zajedno sa mnom išla u osnovnu školu, danas su to preneli svi mediji, juče je bio praznik Međunarodni dan žena, međutim, paralelno sa tim desilo se nešto katastrofalno i verujem da ste i vi već upućeni, ali koristim ovu priliku da i vas pitam za mišljenje, jer je to nešto što je uzburkalo javnost. tiče se jedne grupe koja se nalazi na socijalnoj mreži ili kako se to već sad naziva, mreža za dopisivanje Telegram, gde više od 36 hiljada razmenjuje slike, snimke, video zapise, poruke, bivših ili sadašnjih devojaka, žena, kako god se to sad definiše, ljubavnica,

su pogođene time.Ono što mene zabrinjava i gde svakako verujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova imati posla jeste činjenica da u tim grupama pojedini ljudi diskutuju i traže, pitaju, raspituju se da li ima slika još mlađih devojčica.Nažalost, devojčica.Nažalost, ne znam kakva je mogućnost u tom tehnološkom smislu da se te stvari reše i da se na to odreaguje, ali moja je obaveza kao narodnog poslanika i kao nekog ko je je indirektno u to upućen i saznao, a vidim da su i današnji mediji to preneli, da vas uputim u sve ovo, verujem da znate, ali i da vas zamolim da na tako nešto odgovorite i odreagujete.Takođe, jedna devojka koja je hrabro istupila i diskutovala o tome je dobila najstrašnije moguće pretnje, a koliko se dalje ide u bizarnostima članova tih grupa pokazuju i činjenice da se takmiče u tom predatorskom smislu, smislu, gde postavljaju slike žena koje su u prodavnici, na autobuskoj stanici, koje slobodno šetaju gradom, oni njihove slike objavljuju u toj grupi, onda se raspituju ko su, šta su i odakle su, a onda neko ko ih prepozna onda neko ko ih prepozna pošalje link njihovog instagrama ili ime, prezime i adresu. Radi se o velikoj opasnosti koja vreba svaku ženu, devojku, pa i devojčicu.Ja vas molim, poštovani ministre, da u skladu sa ovim što se dešava i što je aktuelno, radi smirivanja javnosti i pružanja podrške devojkama i ženama koje su žrtve toga, obratite pažnju na to.Sa time ću završiti, za majke, žene, sestre, bake, prabake ili bilo koju žensku osobu na ovom svetu, jedan dan pažnje nije dovoljan. Ako to ne pružate i ne čuvamo ih preostalih 360 i kusur dana, smatram da onda nije potrebno to raditi ni taj jedan dan. Tako da vam čestitam, sa malim zakašnjenjem, Međunarodni dan žena 8. mart i želim vam da vam svaki drugi bude još lepši i još uspešniji, a uveren sam da će politika SNS koja je prvi put sada u ovolikom broju poverenje dala damama, u tom svetlu i u tom smislu nastaviti da se razvija i da podržava dame, jer ste vi stub našeg društva.Vama, ministre, bih poželeo još ovakvih dobrih sporazuma, poželeo bih vam da još više i još bolje vodite računa o našoj zemlji, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića i kompletne Vlade Srbije. Hvala vam i živela Srbija. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Aleksandru Mirkoviću.Reč ima ministar Aleksandar Vulin. Izvolite. **Aleksandar Vulin** Ja bih samo jednu malu ispravku napravio.Na toj stranici ili kako god da se zove to nešto gde se pojavljuju fotografije, nisu se pojavljivale fotografije devojaka, žena, ljubavnica ili kako god, pojavile su se fotografije ljudskih bića ženskog pola. Pojavile su se fotografije koje nisu smele da se pojave i za koje niko nije dao saglasnost da se pojave. To je ozbiljno delo.Policija ima jednu stalno otvorenu obradu, stalnu akciju, koja se zove „Armagedon“ i koja se bavi pedofilijom, koja se bavi bilo kakvim mogućnostima pedofilije, bez obzira da li je došlo do dela ili je u pitanju nešto putem društvenih mreža, interneta, snimanje pornografskog materijala, deljenje pornografskog materijala, šta god. Dakle, kroz „Armagedon“ mi obuhvatamo i ovo, ali mimo toga ja sam jutros pre nego što sam došao u Skupštinu razgovarao sa direktorom Rebićem i on je već dao odgovarajuća naređenja, u smislu da se Uprava kriminalističke policije pozabavi ovom konkretnom stranicom i ovim što smo mogli da vidimo i kroz medije.Dakle, taj čovek, ako baš sad, ovaj termin „čovek“ jeste tačan u biološkom smislu, jeste tačan u antropološkom smislu, ali čovek nije samo biće zato što hoda na dve noge i ima kičmu, čovek si zato što imaš određeni sistem vrednosti koga se držiš. u nedostatku bolje reči, reći ću „čovek“, ali to nisu ljudi, oni koji mogu da tako pogaze nečiju intimu, oni koji mogu tako da pogaze i zloupotrebe nečije poverenje, kao što su ovi ološi uradili na toj stranici i objavili fotografije ovih žena i devojaka. Oni će biti predmet naše obrade, mi ćemo ih naći i mi ćemo ih kazniti.Buditi sasvim sigurni da se u srpskom društvu tako nešto neće tolerisati. Ne može niko, niko ničiju fotografiju, kako god i kad god da je nastala, da bez saglasnosti onog ko je na fotografiji objavi i da se nada da će mu to proći nekažnjeno. Ako misle da su veći muškarci zato što se iživljavaju na nekome i zato što su zloupotrebili nečije poverenje, pa su sada veliki frajeri zato što puštaju fotografiju nekog deteta ili neke žene koja je bila toliko dobra ili toliko naivna da im poveruje da su oni pravi muškarci, e pa da znaju da će se upoznati sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i da će sigurno biti kažnjeni kao što zaslužuju, daćemo sve od sebe i da se to skine, naravno, sa mreže, ali i da nađemo te koji su to postavili.Molim vas, svi koji mislite da ste na toj stranici, da imate bilo kakvo saznanje ili da su to članovi vaše porodice, molim vas pomozite nam da budemo brži i efikasniji, recite nam, na istom smo zadatku, takav ološ ne sme da upropasti nijedan jedini ljudski život, a na ovaj način se uništava nečiji život i ne smemo to da dozvolimo svi zajedno, naravno, Ministarstvo unutrašnjih poslova na prvom mestu.Dakle, odgovor na vaše pitanje ili na vašu konstataciju jeste – još jutros direktor Rebić je, na moju molbu, naredio da se to radi. Zahvaljujem se ministru unutrašnjih poslova.Reč ima narodna poslanica Samira Ćosović. Izvolite. **Samira Ćosović** Poštovani prisutni, pred nama je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama. Usvajanjem ovog predloga zakona u Narodnoj skupštini, putem Međunarodnog žitarskog saveta, kao međuvladine organizacije, pospešiće se međunarodna saradnja o trgovini žitaricama i pružiti doprinos Srbije, stabilnosti tržišta, kao i unapređenju svetske bezbednosti u oblasti hrane.Međunarodni žitarski savet, doprinosi stabilnosti tržišta žitarica i unapređenju svetske bezbednosti u hrani. To su ciljevi koji se traže kroz poboljšanje transparentnosti tržišta kroz razmenu informacija, analiza i konsultacija na tržištu i politike razvoja. Tržišni uslovni za žitarice, pirinač i uljarice posmatraju se na dnevnoj bazi kroz promet dnevnih izveštaja i održavanje veb informacione funkciju da sprovodi Konvenciju o trgovini žitaricama iz 1995. godine, da raspravlja o trenutnim i perspektivnim kretanjima na tržištu žitarica, ali i da prati promene u nacionalnoj politici žitarica i njihovih tržišnih implikacija. Srbija je u aprilu 2020. godine pristupila Međunarodnom žitarskom Savetu, kao 57. članica i tako se priključila najvećim svetskim proizvođačima žita. Tada je u Odluci o prijemu Srbije navedeno da je naša zemlja jedan od najznačajnijih proizvođača i osmi u svetu po izvozu. Članstvo u Savetu omogućava brzu razmenu informacija o kretanjima cena na tržištu, aktuelnim trendovima i bitnijim temama iz ove oblasti.Smatram oblasti.Smatram da sve ove informacije moraju biti dostupne poljoprivrednicima, kako bi uspešnije planirali, ali i unapredili proizvodnju. Jedan od trendova jeste da se sve više ulaže u sisteme navodnjavanja, kako bi poljoprivrednici što manje zavisili od vremenskih nepogoda, prvenstveno suše. Naime, kukuruz je uz pšenicu najznačajnija poljoprivredna kultura u većini zemalja Evrope i sveta. U Vojvodini se kukuruz svake godine seje na približno 600 hiljada hektara, na kojima se proizvede oko 4,7 miliona tona. Iako su ti rezultati vrlo ozbiljni, pa se tako Vojvodina, tj. Republike Srbija svrstava među prvih pet evropskih proizvođača žutog zlata, poznato je da mnoge zemlje postižu i znatno veće prinose kukuruza po hektaru.Zbog sve izraženijih klimatskih promena, dugotrajne suše, treba smatrati manje ili više redovnom pojavom. Kada se suše dese, poljoprivrednici očekuju da im štete izazvane sušom nadoknadi država iz fondova za elementarne nepogode. To se može uraditi jedne godine, ali to svakako nije dugoročno rešenje. Smatram da nije racionalno da se sredstva koriste za smanjivanje štete. Naprotiv, sredstva treba koristiti za povećanje tehnološke osposobljenosti koja poljoprivrednicima omogućava sigurnu zaštitu od klimatskih promena, ali istovremeno i produktivniju proizvodnju uz postizanje veće zarade. To je šansa da se tehnološkim unapređenjem poveća konkurentnost domaće proizvodnje.Važno je zato da se što više ulaže u sisteme za navodnjavanje i to bi moralo biti prioritetna investicija za svakog proizvođača kukuruza. Takođe, mislim da je važno poboljšati kvalitet domaćeg žita. To se može postići tako što će se kod poljoprivrednika probuditi svest o tome da se i u deklarisano seme biraju sorte koje daju dobre prinose i u potpunosti primenjuju sve agro-tehničke mere, odnosno da između kvantiteta i kvaliteta izaberu kvalitet. Svuda u okruženju, npr. u Mađarskoj, Rumuniji ili Hrvatskoj imaju neku vrstu podsticaja za određene vrste kvaliteta, tako bismo i mi kao jedan od većih izvoznika mogli da budemo deo sistema vrednosti po kvalitetu žita.

ovim Sporazumom reguliše se između ostalog jačanje saradnje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma, visoko tehnološkog kriminala, zatim suzbijanje trgovine narkoticima i trgovine ljudima, kao i saradnja u oblasti vanrednih situacija. To je još jedan od sporazuma o bezbednosti koje Srbija uspostavlja sa različitim zemljama u svetu.Sporazum je važan, kao što je važno da države međusobno sarađuju, prikupljaju, analiziraju i razmenjuju informacije u borbi protiv kriminala i terorizma,

ima potpredsednica Narodne skupštine, narodna poslanica Marija Jevđić. Izvolite. **Marija Jevđić** Zahvaljujem, potpredsednice.Poštovani ministre Vulin, poštovani gospodine Kataniću, poslanička grupa Jedinstvene Srbije uvek sa velikom pažnjom pristupa svim zakonima koji se odnose na poljoprivredu i poboljšanju položaja poljoprivrednih proizvođača u Srbiji.Današnji zakon se tiče trgovine žitaricama i mi ćemo u danu za glasanje podržati predloženi zakon. Što je bitno da se donese zakonom kojim se potvrđuje Konvencija o trgovini žitarica? Zato što se pristupanjem Međunarodnom žitarskom savetu pospešila međunarodna saradnja u trgovini žitaricama, pružio doprinos stabilnosti tržišta ali i unapređenju svetske bezbednosti u oblasti hrane.Inače, hrane.Inače, godišnja konferencija žitara koja je u organizaciji Saveta je jedan javni forum na kojem se okupe međunarodni kupci i prodavci, predstavnici industrije, to je jedna prilika da se polemiše, da se utvrđuju razlozi, odnosno problemi ali i rešenja vezana za bolju transparentnost tržišta hrane ali i za pospešivanje bezbednosti hrane.Nažalost, pandemija nije zaobišla ni poljoprivredu u celom svetu, pa tako imamo neverovatne skokove na svetskom tržištu žitarica. Trenutno stanje na berzama ukazuje da se polako nazire usporavanje. U decembru smo imali pad cena pšenice, kukuruza i soje i to prema navodima Produktne Znamo da se poslednjih 12 godina cena žita ne prelazi 18 dinara i zato nije kriva ni Vlada, ni resorno ministarstvo već treba da vidimo ko reguliše berzu u Srbiji gde se žito skladišti, ko time raspolaže. Da se ne dešava da jedan običan poljoprivredni

primetila sam da je cena kukuruza početkom 2021. godine dobra i da je to posledica što su finansijski fondovi počeli da ulažu novac kupujući na svetskim berzama poljoprivredne proizvode. U februaru smo, odnosno resorni ministar Nedimović je potpisao Protokol za izvoz srpskog kukuruza To je dobro za Srbiju jer Srbija ima dobar, kvalitetan kukuruz. Izvoznim viškom koji je negde oko tri i po miliona tona može da se zadovolji deo potrebe najvećeg svetskog uvoznika kukuruza koji uveze otprilike oko 18,5 miliona tona.Znamo da su pojedine zemlje, kao što su Ukrajina i Rusija uvele kvote za izvoz kukuruza, da bi smirili cena na njihovom tržištu ali da bi zaštititi potrošače. Mi nismo uvodili kvote pošto ga imamo dovoljno. Naša zemlja, odnosno u prošloj godini smo imali prinos od oko osam miliona tona. Naša prosečna potrošnja je oko 4,5 tona i mi se

naše poljoprivredne proizvođače da povećaju svoju proizvodnju, naravno kada izmirimo potrebe našeg tržišta, rekla sam da je to negde oko 4,5 i da taj višak bude veći i da samim tim pospešimo naše poljoprivrednike.Takođe sam htela da se dotaknem i prolećne setve, jer me je interesovalo da li ministarstvo ima strategiju kako u ovo vreme pandemije da zaštitimo ne samo velike poljoprivredne proizvođače nego i prosečnog poljoprivrednog proizvođača u Srbiji, da mu se omogući zagarantovana cena, ne samo za žitarice nego i za sve poljoprivredne proizvode, ne samo prosečnog nego i onog najmanjeg poljoprivrednog proizvođača u Srbiji možemo goroviti o opstanku sela, o vraćanju mladih na selo, u krajnjem o opstanku poljoprivrede, jer je Srbija vazda bila zemlja poljoprivrednika.Pre nekoliko nedelja, predsednik JS, Dragan Marković Palma je u svom skupštinskom izlaganju izneo probleme kako da zaustavimo uvoz mesa i pomognemo poljoprivrednom proizvođaču jer država je dala maksimum preko subvencija od žitarica preko žive mere krava, ovaca, svinja i tako dalje. Desilo se nešto što ne pamte poljoprivredni proizvođači a to je da je mnogo pala cena žive vage, opet kao posledica pandemije.Na primer, cena prasadi je prošle godine bila 300 dinara, ove godine je 220 dinara, cena koncentrata je povećana za 20%, pa tako džak koncentrata od 20 kilograma koštao je 1.000 dinara, sada košta 1.200 dinara i da ne navodim sve to.Mi moramo da regulišemo mesa da bi podstakli poljoprivredne proizvođače da obnove stočne fondove. Nije problem da se uveze meso, ali da prvo omogućimo da plasiramo na srpskom tržištu meso koje se proizvodi u Srbiji.I ova Vlada je mnogo pomogla poljoprivredne proizvođače subvencijama, ali ako ne uradimo preventivu i zaštitu, džaba sve pare koje damo iz budžeta poljoprivrednim proizvođačima.Resorno ministarstvo se zalaže da pomogne, i pre par godina je pokrenuta akcija „500 zadruga u 500 sela“ Srbije čime se oživelo zemljoradničko zadrugarstvo u Srbiji i do današnjeg dana osnovano je čak preko 600 zemljoradničkih zadruga i svaka novoosnovana zadruga je dobila bespovratna sredstva o iznosu od 7,5 miliona dinara dok su složene zadruge dobile oko 60 miliona dinara.I to je prvi put od Drugog svetskog rata da se država ovako jednom akcijom najneposrednije uključila u programu oživljavanja zadruga, a samim tim i u opstanak sela. To je za svaku pohvalu, jer govori upravo o rešenosti da pomogne sveukupnom razvoju poljoprivredi i da da taj neophodan impuls u udruživanju poljoprivrednika.Znamo da su se do pre desetak godina zadruge samo gasile i nestajale, i da je ideja o udruživanju, pogotovo za pogotovo za male poljoprivrednike, bila teško prihvatljiva, s obzirom na loše iskustvo sa privatizacijom i sa tržišnim neprilikama unazad kada pričam do pre nekih 10 godina.Mene raduje činjenica da je sve više mladih poljoprivrednih proizvođača počelo da se udružuje i da su shvatili šta znači zadrugarstvo, jer jedino samo tako udruženi mogu da odgovore opstanku na tržištu i to je najbolji, u stvari, odgovor na izazove globalizovanog tržišta.Ono na čemu treba da radimo je formiranje zadruge u brdsko-planinskim krajevima, jer nažalost, zbog iseljavanja i starosne strukture ona je nedovoljno razvijena.Jedinstvena Srbija veruje da Ministarstvo poljoprivrede podjednako i ravnomerno brine o poljoprivrednim proizvođačima širom Srbije.U danu za glasanje JS podržaće predloženi zakon, kao i ostale tačke koje su na dnevnom redu ove sednice.Zahvaljujem. Zahvaljujem se, potpredsednici Narodne skupštine.Reč ima narodni poslanik dr Ljubinko Rakonjac.Izvolite. Hvala, potpredsednice.Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u okviru današnje rasprave govoriću o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije i o trgovini žitaricama.Pristupanje

a sticanjem punopravnog članstva u ovoj organizaciji ušli u grupu najvećih svetskih proizvođača žita.Od ovog članstva očekujemo benefite za našu dalju proizvodnju i plasman žitarica. Inače,

našim proizvođačima, našim poslovnim udruženjima, ali i našim naučnim institutima u oblasti poljoprivrede.Da podsetimo da je Srbija posebno prostor AP Vojvodine još u vreme druge Jugoslavije bila žitnica koja je mogla da hrani Evropu

i obilne robne rezerve zahvaljujući kojim smo prebrodili te krizne periode.Zato sam bio slobodan i sada sam slobodan da kažem - žito nas je održalo, njemu hvala. Zato je značajno da uvek imamo dovoljno žita, da povećavamo zasejane površine, ali i da obezbedimo siguran plasman i dobre cene našim proizvođačima.Veliku ulogu mora imati država, upravo zbog činjenice da su žitarice strateški proizvod. Žitarice su, u suštini, osnov ljudske ishrane i zato njihova proizvodnja je usko vezana za kvalitet života i kvalitet ishrane. Posebno je to u nerazvijenim zemljama sveta gde nedostatak hrane izaziva dramatične posledice i glad. Tom nedostatku hrane na globalnom nivou u prošloj godini doprinela je i pandemija Kovid 19, koja je ostavila posledice po ukupan život čovečanstva. Najpogođenije su ekstremno nerazvijene zemlje.Zato

boljem pozicioniranju Srbije na svetskom tržištu žitarica treba da doprinese upravo naše članstvo u svetskom žitarskom Savetu, koji je za potrebe svojih članica ali i drugih korisnika poseduje elektronsku bazu relevantnih podataka o količinama proizvedenog žita o cenama, o ponudi i tražnji.To za Srbiju kao članicu znači da će moći preciznije da planira razvoj ovog sektora poljoprivrede i da obezbedi bolji plasman svojih viškova žita.Ono što bi želeo da naglasim jeste kvalitet naših žitarica. Tome nesumnjiv doprinos daju naši instituti, naučnoistraživačke ustanove koje se decenijama bave proizvodnjom i semena, i pre svega, domaćih sorti.Kada sorti.Kada su žitarice u pitanju, ovde bih posebno naveo Institut za kukuruz u Zemun Polju i Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, čija je zasluga veoma važna u tome što smo postali osma zemlja na svetu po izvozu kukuruza.Naveo

žita.Banka gena sadrži 5.500 uzoraka domaćih inostranih genotipova kukuruza, imaju šest istraživačkih stanica i 1.400 hektara sopstvenih obradivih površina na kojima se proizvodi seme institut za ratarstvo i povrtarstvo ima 1.500 registrovanih sorti i hibrida, a semenski kukuruz izvozi u 33 zemlje.Ovi resursi su važni i zbog toga što je izvoz semena žitarica izuzetno značajan izvozni potencijal naše poljoprivrede. U suštini, pravi efekat se podstiče izvozom poluproizvoda i proizvoda, a ne samo sirovinom.Važno je da ovom trendu težimo i u oblasti žitarstva, jer i na ovom planu osim žita i semena možemo izvoziti proizvode od žitarica. To se odnosi na sve sektorske poljoprivrede, na ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, stočarstvo.Srbija ima ogroman poljoprivredni potencijal koji treba iskoristiti. Kolika je primena nauke u poljoprivredi važna to vidimo iz rada instituta o kojima sam govorio.Kako sam i sam član jednog instituta, pomenuo bih i značaj Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, Institut za voćarstvo u Čačku, Institut za agroekonomiju, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Institut za šumarstvo, čiji su rezultati rada vidljivi i dragoceni.Iskoristio dragoceni.Iskoristio bih priliku da skrenem pažnju i na Institut za krompir, koji je postojao u Guči do 2010. godine, i proizvodio domaće sorte semena krompira koji su bili među najboljim evropskim sortama.Bilo bi dobro da se rad ovog Instituta obnovi i unapredi, jer se kod ove povrtarske kulture čiji smo veliki proizvođač sada sve više koriste uvozne sorte semena. U kontekstu različitih informacija koje dobijamo iz medija o uvozu krompira, čak i pomfrita, smatram da treba kao država da stimulišemo, pa i zaštitimo domaću proizvodnju, ali i da edukujemo naše proizvođače i usmeravamo vidove poljoprivredne proizvodnje.Naša podsticajna politika u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i dalje treba da bude usmerena na male i srednje proizvođače, a velike proizvođače treba stimulisati da grade prerađivačke kapacitete kako ne bismo prodavali samo sirove sirove proizvode već ih prerađivali. Tako se rad naših proizvođača više isplati i stimulativnije je.Jasno je da se na međunarodno tržište, koje je veoma zahtevno, najpre izlazi proizvodnjom sirovina, odnosno sirovog voća, povrća, žitarica, ali mi moramo da državnim podsticajima stimulišemo i razvoj prehrambene industrije i za tu namenu se možda više mogu koristiti i pretpristupni fondovi EU.Srbija ima više međunarodnih sporazuma u oblasti trgovine i poljoprivrede, a oni treba da budu prostor za izvoz poljoprivrednih proizvoda i hrane u celini. Ono što ohrabruje je da postajemo značajni izvoznici na velika i veoma zahtevna svetska tržišta, kao što su tržište EU, Ruske Federacije i Kine, a da bismo obezbedili trajnije prisustvo na svetskom tržištu za naše proizvođače i posrednike je važno da se obezbede tri osnovna kriterijuma poljoprivredne proizvodnje. Ta tri standarda su pre par godina u Ministarstvu poljoprivrede definisana kao 3K srpske poljoprivrede, a to je kvalitet, kvantitet i kontinuitet.

kraju, želim da kažem, kao i naša ovlašćena predstavnica, koja je to rekla, da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati potvrđivanje Konvencije o proizvodnji žitarica. Hvala vam.

pred nama je izuzetno značajan sporazum za sve građane Republike Srbije, Sporazum između Republike Srbije i države Palestine o podizanju nivoa saradnje na temi bezbednosti. Svakako da je bezbednost pitanje svih pitanja i svakako da treba učiniti sve da učinimo bezbednijom i našu zemlju i naše zemljake koji putuju bilo gde i pozdravljam jedan ovakav sporazum.Još je SFRJ imala odlične odnose sa arapskim svetom, a vi ste na dobrom tonu, imate odličan rezon. Palestina je ne samo za arapski svet, za ceo islamski svet posebno pitanje i posebno mesto, osetljivo mesto i to dobro zna i naš predsednik, koji je pokazao da je veliki prijatelj Arapa, a i Arapi su pokazali da su veliki prijatelji ove države.Pomenuli ste Tursku. Preko hiljadu turskih preduzeća radi u Republici Srbiji. Preko milijardu evra je godišnja razmena i to ide na više. I dobro ste primetili, zaista je Palestina i palestinsko pitanje jako značajno za sve islamske zemlje, a glasnogovornik danas njihov jeste Turska.Ono što želim da kažem jeste da je SFRJ među prvima priznala Palestinu još 1989. godine, a da je i Republika Srbija puno toga učinila za ovu zemlju.Naime, 2011. godine za Palestinu Srbija je glasala za prisustvo Palestine u UNESKO.

itd.Stoga, želim da podsetim i da zaista insistiram i tražim i zamolim da pokušamo da kao država imamo izbalansiran odnos prema palestinskom pitanju, jer je to, pre svega, u interesu, u našem vitalnom interesu, državnom, u interesu priznavanja međunarodnog prava, na koje se mi toliko pozivamo, jer istom Rezolucijom UN 478, Jerusalim se tretira i danas kao okupirana teritorija i zabranjuje se premeštanje ili otvaranje ambasade u Jerusalimu svim zemljama.Stoga, mislim da Srbija ne treba da žuri, treba da preispita svoju odluku i ako može odloži i izbegne jednu ovakvu odluku. Još jednom kažem, to je naš državni interes i to je nešto za šta mi treba da imamo poseban senzibilitet i čini mi se da ga imamo.Što se tiče druge tačke, ja sam lekar i hranu tretiram pre svega kao lek. Hrana je lek. Mogu da kažem da genetski potencijal životne sposobnosti, ono što nauka definiše kao maksimalnu dužinu koja nam je u genotipu života zapisana, iznosi 120, 150 godina. Međutim, nekvalitetnom ishranom, lošom hranom, nezdravom hranom, nezdravom okolinom oko nas, nezdravim životom, mi tu dužinu života smanjujemo.Mislim da Srbija može da se pohvali zaista da poboljšava proizvodnju poljoprivrednu, ostvarivanje na parcelama, da imamo izuzetno velike prinose, koji prevazilaze naše potrebe, oko 1,5 miliona smo čuli da proizvodimo žitarica, odnosno pšenice, a da izvozimo oko 700 hiljada i to je nešto što zaista treba pohvaliti. Zbog toga ćemo mi i ovaj sporazum zdušno podržati u danu za glasanje.

Uvaženo predsedništvo, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani, na dnevnom redu je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o trgovini žitaricama, koji je podnela Vlada, i koji čini sastavni deo Međunarodnog sporazuma o žitaricama iz 1995. godine.Predloženi zakon za krajnji cilj ima unapređenje međunarodne saradnje u svim aspektima trgovine žitaricama, promovisanje širenja međunarodne trgovine žitaricama uključujući uklanjanje prepreka u trgovini nepoštenih i diskriminatorskih praksi sa kojima su naši poljoprivrednici u prethodnim periodima bili suočavani, ali i pružanje najvećeg mogućeg doprinosa stabilnosti međunarodne trgovine žitaricama, poboljšanje svetske sigurnosti hrane i doprinos razvoju zemalja čije privrede su u velikoj meri zavisne od komercijalne prodaje žitarica.Članice su u obavezi da dostavljaju informacije, izveštaje i evidencije savetu i izvršnom odboru u vezi sa ponudom i tražnjom žitarica, količinom, trenutno preovlađujućim troškovima transporta žitarica i na taj način upravo je razrađen mehanizam zaštite učesnika članica tj. potpisnica Konvencije.Koliko su poljoprivrednici i poljoprivredni proizvodi važni za Republiku Srbiju govori i podatak da oko 70% ukupne teritorije Srbije čini poljoprivredno zemljište,

od njih je i moj otac, major u penziji, koji se vratio na selo, na svoje ognjište i posvetio poljoprivredi. Moram vam reći i to da me kao narodnog poslanika nije sramota što pomažem na selu i što su mi

I nije samo rudarski hleb mojih Borana i Majdanpečana hleb sa devet kora. Istu tu težinu ima upravo i hleb poljoprivrednika.Svi oni imaju zajedničku karakteristiku, a to je da su čestiti, pošteni i vredni ljudi.Znate, ljudi.Znate, u današnje vreme pojedini predstavnici opozicije, kada hoće čoveka da pohvale, kažu da je uspešan, obrazovan i imućan čovek, dok članovi SNS za takvog čoveka izgovaraju samo jednu reč – domaćin.Upravo zahvaljujući ministru poljoprivrede Nedimoviću i rezultatima našeg predsednika, koji govore ne samo o sazrevanju demokratije u Srbiji, već i o spoju tradicionalnog i modernog,

Zahvaljujem se narodnoj poslanici Adrijani Pupovac.Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.Izvolite. Zahvaljujem.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, kolege narodni poslanici, cenjeni ministre sa saradnicima, kada govorimo o bezbednosti naše države i svim njenim aktivnostima po tom pitanju, ne možemo a da se ne ne vratimo godinu i nešto dana u nazad kada smo u ovom domu u vašem prisustvu, ministre, a na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, usvojili Strategiju nacionalne bezbednosti, kao i Strategiju odbrane.Svi

i ostvarila svoje nacionalne interese koje smo tada jasno i definisali, pa da se nekih od njih i podsetimo, to su: očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije,

Nikada država Srbija do te 2019. godine nije rekla da je njen nacionalni interes očuvanje života Srba bez obzira gde oni žive i nikada nije rečeno da je Republika Srpska, njena bezbednost i očuvanje prioritet spoljne politike Republike Srbije.Država Srbija je na ovaj način veoma jasno formulisala i svima saopštila šta je njen nacionalni interes i koje su osnovne vrednosti koje ćemo braniti.Ono što nikada ne smemo zaboraviti jeste činjenica da se niko pre nas nije setio da to definiše. Strategijom nacionalne bezbednosti mi smo jasno definisali osnovne izazove, rizike i pretnje bezbednosti našoj državi.Svima je jako dobro poznato da je glavna politička pretnja Republike Srbije lažna republika Kosovo, neuspeli politički projekat kojim je NATO pakt predvođen SAD pokušao da počasti šiptarske teroriste i narko dilere.Ovo

i da te osvedočene teroriste i zločince naoružaju čak i teškim naoružanjem.Samo zamislite šta možete da dobijete kada jednom narko kartelu udruženom sa paravojnim i terorističkim formacijama date teško naoružanje. Da li to iko normalan na svetu može da zamisli i da razume? Ono što je najsramnije jeste činjenica da na čelo te nazovi vojske dovode osvedočene ratne zločince, ljude koji za svoje zločine nisu odgovarali, ne zato što nisu krivi ili zato što te zločine nisu počinili, već zato što su uspeli da u međuvremenu pobiju sve potencijalne svedoke koji su mogli da svedoče o njihovim groznim zločinima.Ono što je najstrašnije jeste činjenica da ti isti politički sponzori ove narko tvorevine na prostoru južne srpske pokrajine danas ćute na sve glasnije priče o formiranju velike Albanije, tvorevine, koja je, da se podsetimo, izašla iz bolesnih umova nacističkih vođa pred početak Drugog svetskog rata. Nikom čestitijem i normalnijem nije moglo ni da padne na pamet ovako bolesna ideja. Samo, neki su se, izgleda, preračunali, pošto svima u svetu mora biti jasno da Srbija više nije banana država koja će oslobađati osvedočene teroriste i zločince iz zatvora, zato što imaju političku podršku bilo koje svetske sile, a te ćelije, te zatvorske ćelije puniti svojim herojima i ratnim komandantima, braniocima i mučenicima koje je potom sramno isporučivala Haškom tribunalu.Srbija je danas samostalna i suverena država koja poštuje svoje branioce i heroje, a sa teroristima i kriminalcima se obračunava na sve zakonite načine štiteći sve svoje nacionalne interese.Tom prilikom, kada smo usvajali Strategiju nacionalne bezbednosti, kao jednu od glavnih pretnji bezbednosti Srbije definisali smo i organizovani kriminal, pošast protiv koje se već godinama borimo i zlo kome ćemo, ubeđen sam, u što skorije vreme, hajde da kažem tako, stati za vrat.Svedoci smo svih užasa koje su pojedini klanovi, kako sa teritorije Republike Srbije, ali i okolnih zemalja, počinili u nekom prethodnom periodu, i to je stvarno užasno, neljudski, zverski, ravno zločinima šiptarskih terorističkih bandi činjenih tokom devedesetih godina na teritoriji južne srpske pokrajine

pobedu.Mislim da svima mora biti jasno da koliko god pojedinci mislili da su jaki i organizovani, da svakom onom ko pređe na drugu stranu zakona i ko proba da ugrozi sigurnost i bezbednost države Srbije i njenih građana mora biti jasno da će dobiti odlučan odgovor države, da će biti sprečen u izvršavanju svojih namera, jer Srbija je danas uređena, stabilna i nadasve jaka država koja je spremna da istog trenutka odgovori na svaki bezbednosni izazov i da se izbori sa svakom pretnjom koliko god ona velika bila. Srbija nikad više nikom neće ćutati, nikome više nikada neće dozvoliti da bezbednost i sigurnost bilo kog njenog građanina ili bilo kog pripadnika srpskog naroda ugrozi, bez obzira gde on živeo i bez obzira koliko god on mislio da je jak i da može to da učini.Cenjeni učini.Cenjeni ministre, na kraju svog obraćanja želim da se zahvalim svim pripadnicima snaga bezbednosti Republike Srbije, vama i, naravno, predsedniku Aleksandru Vučiću na svoj energiji uloženoj u dosadašnju borbi i da svima nama poželim da ovu borbu što pre okončamo i svedemo u neke normalnije tokove, kako bismo se na miru okrenuli našem primarnom cilju - privrednom i finansijskom oporavku i ekonomskom razvoju Republike Srbije. Zahvaljujem. Ljubišić.Izvolite. **Nataša Ljubišić** Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje.U

odnosno sa ciljem ostvarivanja saradnje dva ministarstva u segmentu bezbednosne saradnje, doprineće bržem i boljem protoku informacija, razmeni iskustava i ojačanju policijske saradnje dve dve države.Republika Srbija i Država Palestina imaju dobre dugogodišnje i prijateljske veze. To smo dokazali na političkom planu. Veoma smo zahvalni Palestini što nam je ukazala to poverenje i na njenom poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije.Želela Srbije.Želela bih da se osvrnem na dešavanja koja su obeležila prethodne dana i da čestitam pripadnicima MUP-a na svim akcijama koje su sproveli u borbi protiv organizovanog kriminala.

zemlja na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem mnogo puta do sada je pokazala i dokazala da je snažna zemlja u svakom pogledu. To i ovog puta dokazuje ovom borbom protiv organizovanog kriminala. Niko neće i niko ne sme biti zaštićen. Svako ko se ogrešio o zakon mora i treba da odgovara. Svako ko je pomislio da može da ugrožava predsednika, članove njegove porodice, mora za to da odgovara.Pored snažne borbe protiv organizovanog kriminala, mi odvažno vodimo i borbu za investicije koje je naš predsednik pre pre tri dana predstavio, novi investicioni plan za našu zemlju u narednom periodu. To je između ostalog „Fruškogorski koridor“, obilaznica oko Novog Sada, obilaznica oko Loznice, obilaznica oko Kragujevcu, produžiće se „Dunavska magistrala“, jedan krak ka Negotinu, drugi krak ka Kladovu. Biće završen put Čačak-Požega do Svetog Nikole, kao i most preko Dunava koji se planira ka Vinči. Takođe, Železnica Beograd-Stara Pazova.Dok naše komšije, a bogami i dobar deo EU ni ni ne pomišljaju na investicije, jedina im je briga kako da najviše doprinesu tome da svojim građanima obezbede vakcine.

Kada niko nije imao medicinsku opremu, Srbija je nabavljala. Kada niko nije mogao i hteo, kako god hoćete da to nazove, da pomogne komšijama u okruženju, Srbija je i mogla i htela. Srbija je, ne zaboravite, uputila avion Italiji kada joj je bilo najteže sa medicinskom opremom. Takođe, Srbija je pomogla i zemljama u okruženju, pa sve do poslednjih dešavanja kada je Srbija uputila vakcine i Severnoj Makedoniji i BiH i Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Još jednom je srpski narod opravdao natpis na zgradi Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi: „Budi human kao što je bila humana Srbija 1885.

bi naša zemlja nastavila putem prosperiteta i napretka neophodno da ovu borbu protiv organizovanog kriminala na najefikasniji način privedemo kraju,

ovog rata država će izaći kao pobednik jer je to jedini put kojim Srbija treba da ide. Hvala vam. Zahvaljujem predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama se danas nalazi set vrlo bitnih i konstruktivnih predloga zakona, a ja bih se lično osvrnuo upravo na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje.Pre svega, osećam potrebu i dužnost da se zahvalim državi Palestini na principijelnom stavu o ne priznavanju jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova. Isto tako, još jednom veliko hvala Palestini na protivljenju ulasku lažne države „Kosovo“ u pojedine međunarodne organizacije.Ovakvim stavovima Palestina je pokazala da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, da je odgovoran i pouzdan partner, samim tim želja za unapređenjem bilateralnih odnosa između Srbije i Palestine sasvim je opravdana.Nesporno je da postoji tradicionalno prijateljstvo i da imamo veoma dobre odnose sa Palestinom, s toga je Srbija kao odgovorna država odlučila da radi na jačanju saradnje sa Palestinom u raznim formama i različitim oblastima.Konstantan oblastima.Konstantan i neumoran rad na jačanju i razvijanju odnosa naše dve države, reflektuje pravo prijateljstvo koje postoji između Srbije i Palestine i kao rezultat ovakve odgovorne politike i ovakvih prijateljskih odnosa nastao je upravo ovaj sporazum.Sporazum sporazum.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade države Palestine u oblasti bezbednosne saradnje ima jasan cilj, a to je unapređenje saradnje pre svega u oblasti borbe protiv kriminala.Da budemo precizniji, ovim sporazumom ove strane se obavezuju na saradnju u borbi protiv kriminala i to u svim njegovim oblicima, sa posebnim akcentom na terorizam i finansiranje terorizma, organizovani kriminal, nezakonitu trgovinu oružjem i opasnim materijama, trgovinu ljudima, krijumčarenje,

Sporazumom je predviđena oblast civilne odbrane i spasavanje, kao i drugi oblici saradnje o kojima se strane dogovore.Trgovina ljudima, trgovina narkoticima, trgovina oružjem smatraju se najvećim i najprofitabilnijim globalnim kriminalnim aktivnostima. Terorizam koji je takođe predmet ovog sporazuma ima globalan transnacionalni karakter. Dakle, ne postoji ni jedna zemlja na svetu, bez obzira na stepen njene vojne ili ekonomske razvijenosti, koja je imuna na terorizam, kao i prethodno pomenute kriminalne delatnosti.S toga, sklapanje ovakvih sporazuma nije samo preka potreba, već i obaveza svih nas, jer cilj opravdava sredstvo, a cilj je bezbednost Srbije i njenih građana. Zato ja lično, a nadam se i moje kolege, podržavamo i glasaćemo za ovaj, kao i ostale predloge, u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku i bezbednu Srbiju. Živela Srbija. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15,00 časova.Sledeća je narodna poslanica Ljiljana Malušić.(Posle